относно Проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV, № 002-03-16, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV, № 002-03-16, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2020 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването професор доктор Костадин Ангелов, представители на Министерството на здравеопазването и на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Проектът на решение и мотивите към него бяха представени от професор Ангелов, който информира народните представители, че Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19

Съгласно Споразумението Европейската комисия предлага на държавите членки да сключи от тяхно име два вида предварителни споразумения. Първият дава право за придобиване на дози ваксини, съгласно чл. 3 от Споразумението, а вторият – задължение за придобиване на дози ваксини, съгласно чл. 4 от Споразумението. Към момента има едно предложено споразумение, даващо право за придобиване на ваксини, а всички останали споразумения обвързват държавите членки със задължение да придобият заложените количества ваксини, определени на базата процент от населението.

Pfizer Inc. и BioNTech. Ваксините са разпределени в 3 основни категории: аденовирусни, антигенни – Spike protein, и РНК ваксини. Аденовирусни ваксини се разработват от компаниите AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV, антигенни ваксини се разработват от компаниите Novavax и Sanofi Pasteur, а РНК ваксини се разработват от компаниите CureVac, BioNTech и Moderna. Министър Ангелов поясни, че две от ваксините изискват съхранение при температури над минус 75° С и са с много специален режим на съхранение и приложение, което ще наложи необходимостта от изграждане на специална логистика за този вид ваксини, включително осигуряване от на минусови хладилни съоръжения с температурен мониторинг, както и провеждането на процедури и обучения от страна на държавите членки, за да се осигури безопасното и законосъобразно прилагане на ваксината. Той допълни, че в нашата страна няма налични такива хладилни съоръжения на национално ниво – нито в регионалните здравни инспекции, нито при общопрактикуващите лекари, които са основни изпълнители на имунизации. Предвид условията за съхранение и приложение на инжекционния разтвор ще се наложи организирането на бързо оползотворяване на всеки отворен флакон ваксина, включително чрез определяне на отделни часове само за прилагането ѝ, предварително записване на часове на желаещите лица и други. предварително предоставената от Европейската комисия информация по отношение на разработваните ваксини, които се съдържат в одобреното от Европейската комисия портфолио, с доклад до Министерския съвет, изх. изх. № 03-08-1469/02.09.2020 г., Министерството на здравеопазването е предложило страната ни да заяви участие във всички категории ваксини – аденовирусни, антигенни и РНК, като са посочени съответните мотиви за това съобразно наличната към онзи момент медицинска информация. Разработваните от фармацевтичните компаниите ваксини са в различна фаза от провеждане на клинични изпитвания и се очаква да получат разрешение за употреба по различно време. При наличие на положително становище Европейската агенция по лекарствата ще може да издаде разрешение за употреба по централизирана процедура, като се очаква то да бъде издадено под условие в съответствие с европейското законодателство в областта на лекарствените продукти. Доставката на всички ваксини ще бъде възможна след получаване на разрешение за употреба, като Европейската комисия разполага с прогнозна информация за планираните възможности за одобрение и етапите за доставка на ваксините. Въз основа на Споразумението за предварителна покупка Европейската комисия възлага на изпълнителя да се ангажира да произведе и да достави приоритетно определени количества дози от ваксините, които ще бъдат поръчани от участващите държави членки на цена и при условия, включително срок, договорени съгласно Споразумението. Министър Ангелов уточни, че към настоящия момент Република България е заявила участие в договорите с производители на две от разработваните категории ваксини: AstraZeneca – аденовирусна ваксина, и Sanofi – антигенна ваксина. На 18 ноември 2020 г. е изтекъл предвиденият 5-дневен срок за изричен отказ от участие в Споразумението за ваксината на Pfizer – Biontech. По отношение на аденовирусната ваксина на Janssen Pharmaceutica NV с доклад до Министерския съвет

лекарствени продукти Janssen Pharmaceutica NV. Предвид общоевропейската визия за осигуряване на равен достъп до ваксини на гражданите на Европейския съюз на свое заседание Министерският съвет одобри протоколно решение за предприемане на действия от страна на България за осигуряване на доставки от ваксината, предлагана от фармацевтичната компания Janssen Правният механизъм за получаване на дози от тази ваксина ще бъде реализиран чрез споразумение с друга държава членка, която да заяви и да предостави на България исканите количества от ваксината на същата цена и при същите условия, които биха били постигнати при участие в Споразумението. В заключение, професор Ангелов подчерта, че предварителните споразумения предвиждат възможност при определени условия участващите държави да дарят, както и да препродадат количества ваксини на други държави или публични институции със съгласието на изпълнителя. Препродажбата следва да е на цената, която е платена за ваксината. Ако се извърши препродажба, на която и да е трета държава, участващата държава, която препродава дози, има задължение да възстанови на Европейската комисия авансовото плащане за доза, платена от Комисията на изпълнителя. В хода на дискусията председателят на Комисията по здравеопазването доктор Даниела Дариткова направи предложения за редакции, с които се цели прецизиране на текста на Проекта на решение, както и да се посочат правното и фактическото основание за приемането му,

с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г. Беше предложено в наименованието на решението думата „лекарства“ да се замени с „лекарствени продукти“ и след думите „както и“ да се добави „на“, а в текста на решението думата „лекарства“ да се замени с „лекарствени продукти“ и думата „предприемането“ да се замени с „предприемане“. Народните представители единодушно подкрепиха предложените редакции, които следва да бъдат отразени в текста на разглеждания проект на решение. Въз основа на извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 12, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването подкрепя по принцип Проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc.

предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и на предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen

сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемане на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.“ Благодаря. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Госпожо Анастасова – маската, моля!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, искам днес да поздравя хората с увреждания – тази част от българските граждани, на които мисля, че сме задължени да им пожелаем да бъдат преди всичко здрави и да се справят с всички препятствия, които животът им предлага. Уважаеми колеги, днес ние разглеждаме една точка, която в мен предизвиква въпросът: има ли тя място в българския парламент? Още повече буквално преди минути

което го приема. Каква е ролята на правителството? Не е да обсъжда плана за ваксинация и медицинската част, а да осигури логистиката, съответните финансови средства и ангажименти, които са необходими. Затова аз предлагам да не говорим за медицинската част на проблема, още повече виждаме, че тя е плод на дискусии от специалистите, и то тесните специалисти. днес има няколко въпроса, които не може да не споменем. На първо място, вчера правителство прие – девет месеца след започване на пандемията, Плана за справяне с нея, девет месеца, и то, когато ние го предложихме, приключили търпението си, с решение и беше прескочен срокът за решението. В петък, утре, правителството ни убеждава, че ще приеме план за ваксинациите. Отново българската държавна администрация върви след събитията. Въпросът, който можем да зададем, е: защо и как беше определено участието на българската държава, което е в правомощията на българското правителство, в тези преговори със структурите на Европейския парламент, които безспорно имат една добра идея – осигуряване на възможност за ваксинация на всички български граждани, които биха пожелали да използват този метод за превенция на пандемията с COVID-19; как са изчислени необходимите бройки ваксини от различните видове, когато липсва План за ваксинация; какви са конкретните технологични параметри на всяка от ваксините? И в крайна сметка днес – до този момент, ние не можахме да намерим в публичното пространство Плана за справяне с пандемията, надявам се, че утре вече ще можем да намерим Плана за ваксинацията, но той ни трябваше днес преди вкарването на тази точка, за да можем да дискутираме всичко това. И един въпрос, който не мога да не го поставя: как е защитен българският национален интерес? Вече няколко дни директорката на Института по микробиология постоянно прави изявления, че нейният институт е готов с технологичния план за производство на българска ваксина. Защо българското правителство не включи българската държавна – 100% държавна фирма Булбио, в тези протежирани от Европейския съвет компании, които могат да произведат ваксина за COVID-19, и те да получат съответното финансиране, което да подпомогне тяхната развойна дейност? Аз мисля, че Булбио – Българският институт по микробиология, са световно признати авторитети. Те имат всичките възможности да се включат в този процес и не може да бъдат търсени от целия свят, а сега да не бъдат включени в този общ план за спасяване на общността на Европейския съюз. тези и на доста други въпроси трябваше да получим отговори, преди да разглеждаме тази точка, която, отново повтарям, мисля, че няма място в българския парламент. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Благодаря за призива да се изкажа. Ще се възползвам от това право. Уважаеми дами и господа народни представители! Днес се очаква Народното събрание да легитимира Проекторешение, внесено от Министерския съвет, въпреки че изпълнителната власт има достатъчно правомощие да участва в споразумение, да взема решение. Ние с промяна в извънредното законодателство им дадохме това право. Днес обаче, когато на 17 секунди умира един човек от ковид, темата за това дали ваксините носят онази надежда, с която ще се върнем към нормалния живот, е изключително актуална. Ние смятаме, че има някои данни, но те не са достатъчни. Има нужда от вземане на решения, които са научно обосновани и аргументирани. Ето защо смятаме, че при липса на специфично лечение, което така или иначе не беше открито до този момент, ваксините, добрите стари ваксини, отново ще върнат тази надежда. Ясно е обаче, че трябва да се направи много добър анализ за това, доколко те са ефикасни и доколко са безопасни. Какво знаем до този момент? Знаем, че седем компании работят и вече имат постигнати успехи, сключени са три договора, предстои подписването най-вероятно Знаем, че са необходими хладилници, че трябва да бъде оползотворен всеки флакон, който е отворен. Има обаче много въпроси, на които включително експертите – водещите ни експерти в областта на епидемиологията и инфекциозните болести, казват, че няма отговор. Те настояват, първо, час по-скоро да се запознаят с научните досиета на предлаганите ваксини, защото има въпроси, на които всички чакат отговор. Добре, вече беше заявено, че първо ще бъдат ваксинирани тези, които са медицински специалисти, уязвими групи на предния фронт, само че трябва да се изяснят кои са страничните действия, какъв имунитет ще се създава – хоморален или клетъчен, за колко време. Второ, какво ще се прави с преболедувалите? Първо за антитела ли ще бъдат изследвани, защото се оказва, че една част от тях имат антитела, а други нямат, включително голяма част от медицинските специалисти вече преболедуваха? В литературата има противоречиви твърдения, които са взаимно изключващи се. Първо беше казано например, че безсимптомните нямат антитела, след това беше публикувано във водещи издания, че олигосимптоматичните имат повече антитела, отколкото другите. Какъв е имуногенът в тези ваксини, какъв е резултатът? Липопротеинът, за който се говори, ли е истинският имуноген например, който се използва при част от ваксините, защото за първи път ще бъдат прилагани такива с тази нова технология? Как се задейства имунната реакция например и какви са противопоказанията? Те дали ще бъдат традиционните, които знаем – например чернодробна и бъбречна недостатъчност, остра инфекция, автоимунните заболявания? Ще бъдат ли тези стандартни противопоказания, противопоказания и за другите ваксини? Все въпроси, на които трябва да се даде научнообоснован отговор. Искам да декларирам това, че въпреки тези забележки ние сме убедени привърженици на ваксинопрофилактиката като средство, което е спасило много човешки животи през годините. Въпреки всичко наясно сме, че от 1796 г., уважаеми колеги, с първата ваксина възникват първите антиваксинални настроения. Трябва да Ви кажа например, че има данни, че още 1820 г. започват протести, и то в Англия, затова че, ваксинирайки се, отнемат граждански права на хората. Това са настроения, с които ние се сблъскваме и ще предстои да се сблъскваме. Ето защо смисълът от разглеждането на този Проект за решение за нас е да насочим вниманието и усилията в тази посока, защото ваксината е надежда, но трябва много спокойно и ясно да се обясни защо целим по-сериозно покритие на населението. Що се отнася до решението, което е предложено, днес от Народното събрание се иска, първо, да одобрим участието ни във вече сключените от Европейската комисия предварителни споразумения за покупка на ваксина и, на второ място, да предприемем действие за сключване на договор за покупка на ваксина и от един друг производител. Често се задава въпросът: защо се иска приемане на подобни решения, имайки предвид, опитът показва, че причините може да са няколко? На първо място, прехвърляне на отговорност, на второ място, презастраховане и, на трето място, неяснота. Най-често в настоящия случай става въпрос и за трите фактора, които влияят. Това попитахме и на заседанието на Здравната комисия вчера. Професор Ангелов отговори, че внасят този проект за решение, за да бъде информирано народното представителство по-добре. Въпреки всичко е ясно, че по различно време различните фирми ще получат разрешението за употреба, независимо от единното европейско портфолио. Има нужда от повече медицинска информация, има нужда от много сериозно съгласувани логистични действия. Надяваме се следващият координационен съвет, който е създаден, да свърши работа, но трябва да се въвлече медицинската общност и експертите във формирането на достатъчно добра разяснителна кампания, за да направят хората информиран избор. Благодаря за Вашето внимание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Джафер. Реплики?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! На днешното заседание ще бъдете залети от много въпроси. Една забележка към Вас. Откакто сте избран за министър, не си спомням да сме имали блицконтрол, на който да Ви зададем въпроси. И вчера на извънредното заседание можехме голяма част от тези въпроси, които сега Ви се задават – да бъдат зададени и да дадете яснота както на народните представители, така и на българския народ, а не късно вечерта да дадете брифинг, от който разбрахме, че след девет месеца по наше настояване сте приели Плана за действие на държавата по време на епидемия

От Доклада, който прочете доктор Дариткова, стана ясно, че Европейският съюз води преговори със седем фирми – засега са одобрени 4, ние сме отказали една. Сбъркали ли сме, не сме ли сбъркали сега в решението – трябва да я върнем тази фирма, за да подпишем договор и тя да доставя ваксини на България. Какво ще стане, ако Европейската комисия приеме и другите три фирми, наново ли ще дебатираме тук това? Не е ли даден мандат на това министерство да свърши тази работа и да не занимаваме в парламента с това, още повече че започва да се говори в определени, и то големи държави като Германия, самият Европейски съюз казва да се забави малко темпът на въвеждането на ваксините и започването на ваксинирането на хората. Има неясноти науката не е на единно мнение, политиците не са на единно мнение. Какво прави България? Не бързаме ли с това решение? Приемете и Плана за ваксинация, излезте да го споделим, ако трябва да няколко извънредни заседания на Здравната комисия,

И другото, което искам да кажа: мен ме интересува истинската бройка на ваксините, които е договорила България, за всичките три вида ваксини, като едната изисква бройката да е двойна. Говори се в публичното пространство, а Вие спряхте да говорите за това, че са поръчани 13 милиона, при положение че има социологическо проучване, че само 40% от българското население ще се ваксинира доброволно. Останалото население на България не иска. Какво ще стане с тези бройки ваксините, които не ги използваме, само от тази ваксина? Ами от другите като сте ги поръчали – колко? В крайна сметка колко ще струва това на българския народ? Това като отговор мен ме интересува, защото ще похарчите един публичен ресурс за нещо.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин професор, уважаеми дами и господа, колеги! За жалост, всички знаем вече, че специфично лечение на коронавируса към момента няма. Лекуваме усложненията, не рядко тежки и наистина губим хора, които могат да живеят все още. единствената възможност на световния ум, на световната здравна мисъл е да имаме възможност да запазим тези хора, които имат правото да живеят още и да не гинат от един гаден вирус. Това е ваксината. Но, уважаеми дами и господа, нека да не забравяме – лекарите тук ще го потвърдят, че ваксината е превенция, а не е лечение. За да бъдем адекватни на необходимостта от ефекта, който искаме да постигнем, тя трябва да се направи тогава, когато е възможно. Не знам дали е удачно в условията на пандемия, когато не знаем реално кой е здрав, кой е болен, кой е здрав вирусоносител или е без симптоми вирусоносител. Второ, Второ, още не знаем и цяла Европа не знае коя ваксина ще използваме. И трето, всички знаем, че обществото ни наистина е разделено относно ваксинацията и не бива да бъдем императивни в това. Трябва да кажем ясно и да обещаем ясно на нашите български граждани, че ваксината ще бъде безплатна и ваксината ще бъде по желание. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Процедурата е да помолим господин министъра, преди да закриете разискванията, да отговори на въпросите, които бяха поставени. Вероятно ще се породят и други въпроси, за да може наистина да се случи дискусия. Моля също така времето на групата да бъде удължено. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин колеги! Винаги съм вярвал в гласа на разума и в тази зала винаги съм чувал най-верните и важни твърдения, които трябва да чуят българските граждани. Вие казахте, че ваксината е надежда. Да ваксината е надежда. В нея вярват всички хора в целия свят, че тя може да ни избави от това, което ни връхлетя в началото на месец март. Няма да позволя обаче от трибуната на Народното събрание да се обвинява Министерството на здравеопазването и да се говорят лъжи. Първата лъжа е, че планът за пандемията от COVID-19 е приет девет месеца от началото на пандемията. Това не отговаря на истината. Истината е следната: правителството прие план за пандемията съгласно Решението на Народното събрание и този план е генеричен, защото такова е Решението на Народното събрание. Планът за пандемията с COVID-19 Ви беше представен от тази трибуна от мен и аз ясно и точно обясних, че ние работим по ясен план и се справяме с него. Планът, който гласувахме, няма нищо общо с пандемията от COVID-19. Той е план за справяне на държавата с пандемиите. По отношение на плана за ваксиниране. Този план, за който всички говорите от тази трибуна, е вече готов. Този план утре ще бъде представен на Министерския съвет и ще бъде гласуван. По този план се работи от повече от 10 дни. По този план ясно и точно ще бъдат разписани всички целеви групи, които имат право, с които ще започне цялата ваксинационна програма срещу COVID-19.

Многократно съм заявявал, че ваксината ще дойде в България и ще се прилага на българските граждани тогава, когато получи разрешение от Европейската агенция по лекарствата, а това на медицински език означава, че тя ще има кратка характеристика на продукта. В тази кратка характеристика на продукта ще се намерят всички отговори на въпросите, които Вие поставяте. Без да има кратка характеристика на продукта, категорично не можем да отговаряме на въпросите, които поставяте, защото те са ясни само на производителя. И тогава, когато регулаторният орган извърши регистрацията, такава кратка характеристика ще бъде факт и тогава ще можем да дадем отговори на всички тези въпроси. Същото е и със страничните действия. Всички ваксини са минали през период на изпитание, който е характерен за всяка една ваксина. Да, този срок беше съкратен. Именно това е ролята на европейския регулаторен орган – Европейската агенция по лекарствата, която трябва да защити интереса на всички европейски граждани. По отношение на информационната кампания. Информационната кампания е предвидена в момента, в който ваксината дойде в България, и когато разполагаме с кратките характеристики на продукта, за да можем да обясним ясно и точно на българските граждани кога, кой и как има правото да се ваксинира да се ваксинира и какви са възможностите за ваксинация на една или друга таргетна група? По отношение на блиц контрола. Това също е лъжа. Присъствал съм на блиц контрол в Здравната комисия. Участвал съм в блиц контрол, отговарял съм на Вашите въпроси и ще продължа да го правя. Многократно съм заявявал, че вратите на Министерството на здравеопазването и лично кабинетът на министъра е отворен за всеки един народен представител, по всяко едно време, когато поиска и съм готов да отговоря на всеки един въпрос, който поставите. По отношение на това дали сме сбъркали или не, когато сме отказали ваксината. Към датата, когато направихме това, става въпрос за ваксината на Janssen, която е аденовирусна ваксина, която е идентична с ваксината, която предлага AstraZeneca. Когато направихме това, AstraZeneca бяха в ход за регистрация на ваксината и за доставянето ѝ като първа възможна ваксина за европейските граждани. Дойде момент, в който разбрахме, че AstraZeneca спират временно изпитанието на ваксината си поради настъпили нежелани лекарствени реакции от нея и съответно решихме, че българското население, българският народ трябва да има достъп и до такава такава аденовирусна ваксина. Затова решихме да добавим и ваксината на Janssen. И нещо, което ме озадачи изключително много дали ваксината ще е безплатна и доброволна? Не си спомням да е имало форум, на който аз да участвам, в който да не започна с тези думи. Ще го кажа и от тази трибуна: ваксината ще е безплатна за всички български граждани. Ваксината ще е доброволна за всички български граждани. Ваксината няма да влиза в имунизационния календар на България. Ваксината ще се поставя след информирано съгласие от всеки един пациент, който пожелае да си я постави. Ваксината ще се поставя от лекар, който ще прецени какво е здравословното състояние на всеки един човек. И понеже казахте, че ваксината е надеждата – не отнемайте надеждата на българските граждани за ваксинация, както казват по-умни хора от мен самия: „Когато светлината загасне, е много по-тъмно, отколкото би било, ако не е била запалвана изобщо!“ Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Първо, няколко забележки, ако позволите. Никой не отнема каквато и да било надежда и много Ви моля, не спекулирайте от тази трибуна! Това, че Вашият кабинет е отворен за всеки един народен представител, за мен ще е по-хубаво, ако този кабинет е отворен за българските граждани, които не могат да си намерят легло в болниците. Без да всяваме страх или хаос от тази трибуна, нека кажем каква е истината, колеги

идва, поучава ни едва ли не, че ние искаме нещо да спрем. Не, ние не искаме нищо да спрем, но искаме също така и яснота. Когато са го решавали този план и е бил обсъждан, нищо не налага този план да влиза в Народното събрание, защото това е изцяло Ваша отговорност, господин Министър и Вие като един министър би трябвало да си поемете тази отговорност, а не да идвате тук в парламента за нещо, което не е работа на българския парламент. Но това беше разговорът сутринта. Разговорът сега е друг относно Вашите планове. Какъв е Вашият план за имунизация на гражданите все още не знаем. Ние сме притеснени. Но, когато българските граждани умират по стълбите на болници, Вие сте длъжен като министър да поемете отговорност, защото в крайна сметка всеки един български гражданин има право на достойнство и достойно да умре! За съжаление, хаосът, който е в момента, е такъв, че Вие не позволявате това на гражданите. Оставям тези, които умират в линейките. Не искам да спекулирам с това, а просто да Ви кажа, че този патос, който Вие имате и с който се опитвате да представяте една картина, не отговаря на истината. Второ, как ще стане тази имунизация, като има някои

Тези граждани ще получат своята ваксина, за която ние настояваме, и се радвам, че Вие искате да бъде безплатна. Но в крайна сметка каква ще бъде ваксината? Коя ще бъде?

сме да искате това гласуване от българския парламент. Окей, имате желание, неспособни сте, виждаме колко сте способни, може би ще получите и от нас това доверие, но за кое?

Видяхме какъв е резултатът. Видяхме! В момента, господин Министър, Вие трябва да се срамувате, че сме на първо място по смъртност. Вие трябва ясно и категорично да заявите какво правите, за да не сме на първо място.

Сложете маски, моля!

Това искаме Вие да ни кажете – Вие сте министърът, Вие трябва да го кажете не толкова на БСП, колкото на българските граждани. Това е разликата и това се опитваме да Ви обясним.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

да се върнем към темата, да се върнем към това, което е истински ангажимент на народните представители, защото, за съжаление, всички изказвания, които чухме от колегите вляво, са едно последователно продължение на тяхната политика – да се възползват от ситуацията, да дестабилизират вярата на хората в това, че всички заедно с общи усилия ще се справим с предизвикателството COVID-19. Колеги, нали уж бяхте доброволци в българските болници?! Нали видяхте, че здравната система работи в свръхнатоварване? Нали видяхте, че колегите се борят за живота на всеки един български пациент? Защо непрекъснато от тази трибуна се опитвате да сложите петно именно върху тези колеги, които месеци наред – с усилие, професионализъм и отговорност, спасяват човешки животи?! Моля Ви, наистина, ревизирайте своето поведение! Моля Ви, нека да сме само по темите, които са ангажимент на народното представителство, защото няма как в един Проект за решение за одобряване на участието на България в сключване на на договори, които са предварително направени от Европейската комисия, ние да говорим за индикации и контраиндикации за поставяне на ваксина, да говорим затова какво се случва с пациентите,

не може да работи, защото част от колегите в период на пандемия саботират работата му? Няма нужда това да дебатираме! Има нужда сега ние да гарантираме на българските граждани, че това, което ще бъде предоставено на всички европейски граждани, като качествени – доказани като ефективност, ваксини ще бъдат достъпни и за тях, ще бъдат достъпни безплатно, ще бъдат достъпни по желание, ще бъдат направени така, че да се спазят всички индикации, контраиндикации с цялата отговорност на съсловието колеги, които ще поставят тези ваксини. Това трябва да звучи като внушение от тази трибуна! Аз не мога да разбера как един Проект на решение, в който ясно е разписано, че на основание на Конституцията на Република България и на основание на Закона, който ние ратифицирахме през лятото, може да доведе до такъв полет на мисълта и до такава еклектика от съображение по отношение на здравната система, които се изляха тук от тази трибуна?! Колеги, нека да бъдем отговорни, нека да бъдем на висотата на това, което сме приели като ангажимент, ставайки народни представители, кълнейки се от тази трибуна, че ще работим в интерес на хората! Нека да гарантираме наистина на българските граждани това, което всяка една друга европейска държава им е гарантирала! Това се случва с одобряването на този проект на решение. Колеги, наистина смятам, че този проект на решение трябва да бъде подкрепен, защото това е единствената възможност ние да дадем шанс на българите да се ваксинират, да дадем шанс на българите да се предпазят и да намалим наистина тревожните показатели за заболеваемост и смъртност, които в момента се отчитат в България! Много моля, бъдете отговорни и да дадем наистина възможност на правителството да изпълни тази своя задача така, както всички останали, защото с внушения и послания, които всяват разединение и страх, по никакъв начин няма да бъдем полезни на българските граждани.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема доктор Дариткова, не приемам тона, с който Вие се отнасяте към народните представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не приемам! Това не прилича на човек, който е отговорен, и човек, който е председател на една такава отговорна комисия. (Реплики от ГЕРБ.) И не само аз не го приемам. Аз съм един от хората, които си позволяват да оспорят тона Ви и мисля, че Вие наливате масло в огъня.

дали ще правим чисти болници или не, доктор Дариткова. Вие не го ли знаехте това?! Ние казахме: не е този начинът, не е по бройки заболели, а точно кой, какво, що, как да бъде разписано, какво да прави. Различна е методологията. А сега, да се върнем към ваксините. Ето защо ние искаме да знаем предварително този план, защото пак може да бъде сбъркан. Чухте колегите какви претенции имат, нека да видим в плана има ли го това нещо или не, доколкото той е възможен, разбира се. Вярно е, ние народните представители ще имаме дори и достъп до класифицирана информация, но обикновеният гражданин, без тази информация, за която и доктор Джафер говори – няма да стане. Искаме да видим плана. Без такъв план Вие искате – дайте да дадем. Да, клели сме се, но какво получаваме срещу това?! Нула!

Уважаема госпожо Найденова, аз мисля, че моят тон беше много по-спокоен и минорен от тона на много други екзалтирани народни представители отляво. В същото време не зная какво да Ви отговоря на репликата, защото тя изобщо не касае Проекта на решение. Ние в момента приемаме Проект на решение, който одобрява участието на България в придобиването на ваксини съгласно споразуменията, сключени от Европейската комисия. никакъв случай не обсъждаме нито плана за ваксини, нито плана за справяне с пандемията, нито някакви други планове, нито пък някакви бройки, които тук даже неточно цитирате. Уважаеми колеги, моля Ви, нека да бъдем авто- и алоориентирани, адекватни на ситуацията и да обсъдим Проекта на решение, да го подкрепим с отговорността си затова, че че трябва да гарантираме на българските граждани достъп до ваксини, както това се случва във всички други европейски страни. Това е смисълът на гласуването на днешния Проект на решение.

Уважаеми български граждани! Днес поставяме всички въпроси, които чухте, с една цел – прозрачност и информираност на Вас, и информирано решение, което ние да вземем, а то касае Вашия живот, нашия, общия – на всички. Нищо повече от това! Нужда от информация! Вие по-добре от нас знаете, че управлението не се справя с кризата, че в държавата и в здравеопазването е хаос – и в здравен аспект, и в икономически, и в социален. Правителството се провали в управлението на кризата. И това са не просто твърдения, а факти. На пика на кризата тепърва се решава въпросът дали ще има електронни направления за PCR-тестове. В пика на кризата тепърва се решава ще има ли чисти болници и такива, в които има лечение на ковид болни и на други заболявания. На пика на кризата се решава ще има ли зелени коридори и други, и се прави адхок организация за нещо, което трябваше да се свърши през лятото. Резултатът, който коментираме, е изключително трагичен и тъжен за България – че сме на първо място по смъртност. Но за пореден път казвам от трибуната: големият проблем на управлението на тази криза е недоверието на българите в решенията, които взима правителството на Бойко Борисов. Недоверието кара и много хора днес да се съмняват в това дали да се ваксинират или не. Науката е спасявала много пъти човечеството и този път ще помогне. Не можем да застанем на пътя на науката, която прави ваксина, за да помогне за спасяване на животи и никой от нас не е твърдял това. Ние просто искахме информация, искахме отговори на въпроси и я получихме. Нямаме повече претенции. Всички въпроси, които зададохме, получиха отговор от министъра на здравеопазването. Правителството няма отговор. Не знае, докато не се произнесе Европейската агенция по лекарствата как ще въздействат тези ваксини! Не знае, докато не се произнесат европейските органи на кои групи българи да ги слагат тези ваксини! Всичко, което ни интересуваше, получи отговор – не знаем! Но въпреки това се сключват договори, поръчват се огромни количества, доставя се нещо, за което правителството не знае какъв ще е резултатът от неговата употреба. Ето това са фактите и ясната картина днес. И ние днес в тази зала трябва да решим как да гласуваме, но не за себе си – за всички нас, за целия български народ. И, уважаеми, саркастично отнасящи се към доброволчеството на депутатите от „БСП за България“, призовавам всеки един от Вас да дойде само за един ден там преди да натисне това копче,

преди да дава оценки и да критикува тези, които го правят. Уверявам Ви, тогава ще мислите много повече кое копче да натиснете, когато видите очите на тези хора. Толкова за Вашата ирония към това, което правим. А сега, за да гарантираме поне минимална сигурност и спокойствие на българските граждани, ние от „БСП за България“ правим предложение за допълнение на Решението, и то е да се създаде т. 2: Възлага на Министерския съвет да изготви Национален план за ваксиниране срещу COVID-19, изграден върху принципите на доброволно и безплатно ваксиниране. Уверенията на министъра от трибуната, че такъв план има и той утре ще бъде оповестен, че ваксинирането ще бъде доброволно и безплатно не струват нищо, защото такива думи сме чували много пъти от тази трибуна, чували сме ги от Министерския съвет. Сутрин е обявено нещо, на обяд то е променено кардинално, а вечерта е сменено с трето. Ние сме парламент в парламентарна република, за да гарантираме спокойствие, сигурност, ред и прогнозируемост, прозрачност. С грижа за хората настояваме в решението изрично да се запише текстът – след като министърът казва, че това е така, надявам се, няма да имате нищо против, че ще бъде доброволно и безплатно. Така гарантираме на онези, които се притесняват от неизвестността, че никой няма задължително да ги ваксинира, и на онези, които искат да се ваксинират, да го направят. Така гарантираме, че няма по-късно да Ви хрумне да ги накарате да си плащат ваксините. Ако сме парламент в парламентарна република и ако уважавате и това, което министърът вече потвърди, то това наше предложение трябва да бъде прието. Правя го официално, внасям го до председателстващия и моля да го подложите на гласуване. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Не виждам и желаещи за изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, заемете местата си. Ще подложа на гласуване предложението, направено току-що от госпожа Нинова за създаване на т. 2. Моля, режим на гласуване.

Колеги, напомням, гласуваме предложението на госпожа Нинова за създаване на т. 2 към Проекта за решение.

Как да Ви пусна микрофона, когато говорите неща, които са несвързани с прегласуването? Искате прегласуване – добре, ще подложа на прегласуване предложението. Добре, господин Свиленски, разбрах, вече разбрах.

представители: за 62, против 64, въздържали се 24. Предложението не е прието. Отрицателен вот. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Възползвам се от правото си на отрицателен вот да кажа защо гласувах против предложението на госпожа Нинова и групата на БСП. Първо, защото дори и тяхното усещане за направеното предложение – беше подкрепено само от половината им парламентарна група. И второ, защото това не съответства изобщо с гледаната процедура и се използваше една чудовищна манипулация – да се вмени на българските граждани и на българското общество, че такава имунизация ще бъде заплатена. Не, няма такова нещо, колеги! (Шум и реплики от „БСП за България“.) Ето, Вие и в момента го правите! Засрамете се от това, което искате да внушите и да манипулирате българското общество! Играете си със страховете на хората от началото на пандемията. Аз и затова гласувах против Вашето предложение. се възползвахте от българската здравна система и да излизате от тази трибуна да говорите такива неща половин час пред министъра на здравеопазването, пред цялата зала и пред българското общество за мен е срамно. Затова още веднъж казвам, че гласувах против Вашето предложение, защото това е манипулация на българското общество, на българските граждани. Искахте да се възползвате от парламентарното време и съм сигурен, че в следващите дни ще излизате по медиите и ще говорите това... ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България,

Уважаеми господин Председател, на мен ми омръзна да Ви призовавам да приключите с двойния стандарт. Сутринта на госпожа Караянчева ѝ дадохме пример колко пъти отне думата на опозицията, изключвайки микрофоните. Вие продължавате да правите същото! Това, което ние искахме с процедурата по прегласуване, е да убедим колегите, които първия път гласуваха против предложението на БСП (реплики от ГЕРБ), но всъщност то беше предложение и на самия министър, изказано малко преди нас от парламентарната трибуна. Тъй като ние сме свикнали не един и два пъти заявки, политики, дадени от министър-председателя, от представители на Министерския съвет, да се променят, искахме да има някаква сигурност

По същество това беше идеята на прегласуването, нищо друго. Тук нямаше конфронтация, нямаше нищо. Това, че Вие във всяко нещо търсите конфронтация, търсите противопоставяне, а в същото време се правите на обединители, не Ви прави чест! Благодаря. Сега ще подложа на гласуване представения от госпожа Дариткова проект за решение. Напомням, че предложението на госпожа Нинова беше отхвърлено. Моля, Гласуваме Проекта за решение, предложен от госпожа Дариткова!

Господин Министър, имате думата за изказване.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 а именно одобряването на сключването на договори с четири от компаниите, които са в напреднал етап за подготовка на ваксините. Благодаря за това, че даваме възможност на българските граждани да имат равен достъп до ваксини, какъвто имат европейските граждани във всяка една от европейските държави дотук. Ще си позволя да кажа няколко думи по изказванията преди това. Аз също се притеснявам защо се стигна дотук и какви са причините смъртността в България да е висока. Едно от нещата, които ме притесняваха и винаги съм го повтарял, беше, че от тази трибуна хората бяха разубеждавани в правотата и в задължението да носят маска.

пропуските в маската като големина в микрони са по-големи от големината на вируса и това, видите ли, не помага.

Уважаеми дами и господа народни представители, ако в тази криза не покажем единство като народ и като нация, единство като народни представители, които да вярват в правотата на мерките и най простите азбучни научни истини в носенето на маска, в спазването на дистанция, в спазването на дезинфекция, няма да успеем и няма да стигнем доникъде. Благодаря Ви още веднъж за подкрепата.

Благодаря, господин Председател. Моля, първо, процедура за допуск в залата на госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.

се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Фискален контрол при вътреобщностно придобиване и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск“. 2. В ал. 1 след думите „вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск“ се добавя „и при режим на складиране до поискване на стоки с висок фискален риск“, а думите „надпис „висок фискален риск – вътреобщностно придобиване“ се заменят с „надпис „висок фискален риск“.“ По § 26 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 26: „§ 26.

Гласували 90 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 14. Параграфи 25 и 26 са приети.

Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10. Параграфи от 27 до 47 по вносител са приети.

Не виждам. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване текста на параграф 48 по редакция на Комисията, както и текста на параграфи от 49 до 54 по вносител. Гласували

Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6. Параграф 48 по редакция на Комисията и параграфи от 49 до 54 по вносител са приети.

§ 55: „§ 55. В допълнителните разпоредби се създава § 2г: „§ 2г. Разпоредбите на чл. 66 – 74 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат по отношение на актовете на министъра на финансите, с които на основание на данъчен закон се утвърждават образци на декларации, справки, сметки за изплатени суми, служебни бележки, удостоверения, бандероли и други документи.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението, параграфи 55 и 56 по вносител, които

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Направих предложението по чл. 57 по чл. 57 по искане на Сдружението на общините в Закона за бюджета. Аз много се радвам, че Бюджетната комисия и управляващата коалиция е достигнала до решението, че това е полезно за българските общини, защото пари от бюджета не се дават, а тези средства, които са за превенция и за ползване от общините – сега дори искам да Ви поздравя, че отивате малко по-далече вземате решение те да бъдат ползвани като компесаторни механизми за 2021 г. дори. Затова ще подкрепим това предложение и може би е добре по-често, когато има натиск отвън от българските общини, когато има предложения и от членове на опозицията, не малко по-късно през друг закон да се приема, а можеше легално в самия Закон за държавния за държавния бюджет да бъдат приети. Благодаря за това, че подкрепяте моето предложение по чл. 57 и сега става реално решение, а следващите два члена отивате по-далеч, което е по-полезно. Благодаря Ви.

Предложените параграфи са приети, както и новият § 55, наименованието на раздела и параграфи 55 и 56 по вносител, които стават § 56 и § 57.

Месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. (2) Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. срок до 31 януари 2021 г. Възстановените средства по изречение първо се разходват по решение на общинския съвет при условията на ал. 1. на ал. 1. § 59. (1) За 2021 г. в разходите по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси може да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63

§ 60. (1) Месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. (2) Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември 2021 2021 г. (3) За периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. не се начисляват лихви върху дължимите суми

режим на гласуване

полага пред ИДЕС изпит с въпроси по Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.“ 2. В чл. 28 се създава ал. 5: „(5) Когато всички подписи върху годишния счетоводен отчет и одиторския доклад са електронни подписи не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния счетоводен отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20.“ 3.

„трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да притежават добро име и професионална репутация в обществото; 2. да имат най-малко 5 години професионален опит в областта на финансовия одит, от които най-малко три години като регистриран одитор.“ одитор.“ 4. В чл. 77, ал. 1, т. 5, изречение трето думите „за нарушения при предоставянето на услуги, различни от задължителен финансов одит и/или свързани с одита услуги“ се заменят с „и жалби,

При съставяне на годишните финансови отчети подписите по ал. 2 и 4 може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.“ Предложение

„Чл. 26а. (1) Държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от оборота им през 2019 г., които приоритетно се използват за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчиците на услуги суми. суми. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на лицата по ал. 1 по ред, определен с наредба на министъра на туризма и при спазване на правилата за държавните помощи. Чл. 26б. Чл. 26б. (1) На микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си след 28 ноември 2020 г., се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент на оборота им за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението. За регистрираните микро-, малки и средни предприятия след 1 януари 2020 г. безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на микро-, малки и средни предприятия, отговарящи на критерии и по ред, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. (3) Средствата по ал. 1 се превеждат по платежна сметка на съответното предприятие от Националната агенция за приходите. (4) Националната агенция за приходите кандидатства въз основа на решение на Управителния съвет за дейности по извършване на плащания към микро-, малки и средни предприятия по ал. 1 – 3 с европейски средства въз основа на сключен договор с управляващ орган на оперативна програма съгласно условията на съответния договор. (5) Неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми се възстановяват ведно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Обжалването на актовете не спира изпълнението им. (6) Всички органи на изпълнителната власт предоставят на Националната агенция за приходите информацията, необходима във връзка с предоставянето на средствата по ал. 1.“ Господин Председател, моля за една процедура.

Оборотът без ДДС, защото ще стане проценти върху ДДС-то, което в крайна сметка не е редно. В чл. 26б, ал. 1 датата 28 ноември 2020 г. да се промени на „1 ноември 2020 г.“

Подлагам на разисквания Те са предложени като § 63 и § 64 по старата номерация и приемат нова номерация § 67 и § 68, както и предложението за нов § 63, който приема номерация § 69. По тези три параграфа има ли изказвания?

Добавянето на думите „без ДДС“ след оборота по ал. 1. в края на страницата „след 28 ноември 2020 г.“ се променя и става „след 1 ноември 2020 г.“ В същата алинея на чл. 26б

Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5. Параграфи с нова номерация от 67 до 69 включително са приети.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

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 72: „§ 72. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на: 1. параграф 34, който влиза в сила от 1 май 2021 г.;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

Благодаря, госпожо Стоянова. Има ли изказвания по току-що изчетените параграфи? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване

Параграфи 70, 71 и 72 по новата номерация са приети и с това е приет и съответно Законопроектът. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател, за точната и ползотворна работа. За мен беше истинско удоволствие да работя с Вас. стават.) Моля, запазете ред в залата, заседанието не е закрито още. Заемете си местата, ако обичате. Квесторите, върнете народните представители по местата им. Следват много важни съобщения. Изключително важни! Съобщение за парламентарен контрол на 4 декември 2020 г.: 1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговаря на четири въпроса от народните представители Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов и Чавдар Велинов; Антон Кутев и Жельо Бойчев; Кристиан Вигенин; Антон Кутев и Филип Попов; и на едно питане от народния представител Александър Паунов. 2. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов. 3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на един въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова. Министърът на правосъдието Десислава Ахладова ще отговори на един въпрос от народния представител Христо Гаджев. 5. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Донка Симеонова; Веска Ненчева и Донка Симеонова; Анна Славова и Евдокия Асенова; Полина Шишкова и Веска Ненчева. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на един въпрос от народния представител Димитър Данчев. 7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на три въпроса от народните представители Любомир Бонев и Никола Динков; Любомир Бонев; и Васил Антонов; и на две питания от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; и Павел Шопов. 8. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Гечев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Стоян Мирчев и Явор Божанков; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: едно питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова; - един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на вътрешните работи Христо Терзийски; - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание – утре, 4 декември 2020 г.,